**Leko, Josip (SDP)** Prelazimo na: - Konačni prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E br. 344; Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog konačnog prijedloga zakona primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmane možemo podnositi sve do kraja rasprave, tj. u skladu sa člankom 164. Poslovnika. Raspravu su provela nadležan radna tijela Hrvatskoga sabora. Izvješća ste primili na sjednici. Da li želi predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? U ime predlagateljice ministar pomorstva, prometa i infrastrukture poštovani Siniša Hajdaš Dončić. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo predsjedniče. Evo vrlo kratko. Zakon o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate donesen je 2004. godine a sada dakle uredba 417 202 dakle dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju počinje se izravno primjenjivati te samim time, dakle nema više da tako kažemo potrebe o onom onom zakonu iz 2004. a to je Zakon bez dvostruke oplate koji je donesen 2004. godine. Ovim zakonom dakle stvaraju se uvjeti za izravnu primjedbu navedene uredbe koja se dakle direktno transponira u nacionalno zakonodavstvo. Hvala. Hvala i vama ministre. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Imamo jednu prijavu za pojedinačnu raspravu Mirela Holy. Izvolite kolegice. vam poštovani potpredsjedniče. Vrlo ću kratko, sa velikim zadovoljstvom ću podržati ovaj Prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate. Kao što sam i sa velikim zadovoljstvom još u to vrijeme sam radila u Ministarstvu zaštite okoliša podržala odnosno dočekala informaciju da smo dobili ovaj zakon kojeg danas ustvari ukidamo ga zbog toga što preuzimamo pravnu stečevinu Europske unije u ovom dijelu koja je stroža od …/Govornik se ne razumije./… odnosno Međunarodne konvencije o zaštiti mora od onečišćenja sa brodova. Zbog čega je ovo izuzetno važna tema, Jadransko more je zatvoreno more, relativno plitko i definitivna je činjenica da bi nam se havarija sa nekog od tankera a nažalost jako su veliki rizici sve dok Jadranskim morem plove tankeri koji nemaju dvostruku oplatu. zbog toga u najvećem hrvatskom interesu mora biti to da ubrzamo ovu proceduru i da se što je brže moguće isključe iz plovidbe Jadranskim morem brodovi koji nemaju dvostruku oplatu a prevoze To su različita naftna ulja, mazuti i slično i njihovo izlijevanje u Jadransko more bi bilo pogubno, ne samo za biološku raznolikost u Jadranu nego i dugoročno za sve gospodarske aktivnosti na našoj obali a posebice za turizam. I evo ga, drago mi je što na ovaj način preuzimamo ubrzanje ovih postupaka. Hvala i vama. Ovime zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Hvala